Vladimir (HDZ)** Sljedeća točka - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. zakonodavstvo, unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost i pravosuđe. Državni tajnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Evo za razliku od ovog prethodnog Zakona kojim se treba potvrditi sporazum o policijskoj suradnji sa državom Izrael ovdje se radi o potvrđivanju Sporazuma sa Republikom MOldovom, znači sa državom iz našega susjedstva, iz neposredne okoline. I ovo što je rekao zastupnik Ćosić i zastupnik Ostojić da Sporazum sa Izraelom ima čak i političku težinu s obzirom na značajnu ulogu Države Izrael u sigurnosnoj politici u regiji. Ovaj Sporazum sa Republikom MOldovom je jedan od Sporazuma koji su specifični po tome da se radi o sporazumu sa državom koja je vrlo često zemlja porijekla, različitih oblika kriminala, koji ili završe u Republici hrvatskoj ili su u nekoj tranzitnoj vezi sa Republikom Hrvatskom. Ministarstvo unutarnjih poslova je pratilo i uočavalo pojavne oblike kriminaliteta koji imaju veze sa Republikom Moldovom i zbog toga se ovaj Sporazum se iskoncentrirao na ona kaznena djela i oblike kriminala koji su najtješnje povezani sa Republikom Moldovom najčešće kao zemljom ili tranzita ili kao zemljom porijekla tih različitih oblika kriminaliteta. To su prije svega nezakonito uzgajanje, proizvodnja, nabava, raspačavanje, uvoz i izvoz, prijevoz opojnih droga, zatim nezakonita proizvodnja, nabavljanje, držanje, izvoz oružja, krivotvorenje novca, nezakonite financijske djelatnosti, kaznena djela protiv života, zdravlja, sloboda, ljudskog dostojanstva imovine, trgovanje ljudima, svodništvo i nezakonite imigracije. To su oblici kriminaliteta koji su najkarakterističniji i koji se mogu dovesti u vezu sa Moldovom bilo kao zemljom tranzita kriminaliteta, bilo kao zemljom porijekla ovih oblika I stoga smatramo da će ovaj Sporazum biti vrlo efikasno oružje Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u suzbijanju i prevencije tih oblika kriminaliteta koji dolaze iz Moldove kao zemlje porijekla ili zemlje tranzita. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Odbori? Otvaram raspravu. Klub HDZ-a gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite.

borbe protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine drogama i borbe protiv terorizma kao i drugih vrsta teških kaznenih djela. Ujedno to je nastavak prihvaćanja međunarodnih sporazuma koji za cilj imaju pružanje međusobne pomoći, povećanje djelotvornosti i usklađivanje djelovanja u borbi protiv organiziranog i teškog kriminala kao i u području borbe protiv terorizma. U Odnosima Republike Hrvatske i Republike Moldove, ovaj sporazum predstavlja element daljnjeg unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje ovih dviju država i doprinosi nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa. Republika Hrvatska i Republika Moldova Ugovor sklapaju svjesni porasta međunarodnog organiziranog kriminala, zlouporabe opojnih droga i povećanjem nezakonite trgovine opijatima širom svijeta. Posebno važno je udruživanje napora u borbi protiv terorizma a poznato je da je Republika Hrvatska uključena u glavne međunarodne instrumente suzbijanja međunarodnog terorizma kao i u borbi protiv svih oblika međunarodnog organiziranog kriminala. Također je svojim doprinosom međunarodnim mirovnim misijama i organizacijama Republika Hrvatska doprinosi naporima Međunarodne zajednice u stabilizaciji kriznih žarišta iz kojih se preljeva kriminal svih vrsta. Republika Hrvatska je do sada ratificirala svih 12 UN-ovih konvencija i protokola koje se tretiraju kao međunarodno pravi temelj borbe protiv terorizma. Prepoznajući ozbiljnost prijetnje međunarodnog kriminala i terorizma globalnoj sigurnosti ali i nacionalnoj sigurnosti Republike Hrvatske potrebno je usklađeno djelovanje sa međunarodnom zajednicom kroz Ujedinjene narode, Europsku

one koji su najopasniji i da sada ne ponavljam po svim područjima. Ugovorene strane obvezuju se surađivati u sprečavanju i otkrivanju i istrazi kaznenih djela u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svojih država. Definirano je i postupanje u svrhu zaštite osobnih podataka a utvrđuje se i sigurnosna razina tajnosti razmijenjenih podataka. Donošenje ovog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Republike Moldove biti će još jedan doprinos obje zemlje u borbi protiv svih oblika kriminala, a posebno u borbi protiv organiziranog kriminala. Stoga će Klub HDZ-a podržati ovaj Sporazum. Hvala. Gospodin zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Gospodin zastupnik Niko REbić, drugi put. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Donošenjem ovog Prijedloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike MOldove o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela uspostavlja se pravni okvir za međusobnu suradnju dviju država u borbi protiv organiziranog kriminala. Također ovaj Prijedlog zakona uređuje pitanja koja se odnose na područje i način suradnje ugovornih strana na tom području. Valja napomenuti da je u odnosu na dviju država sklopljen čitav niz dvostranih ugovora kojima je polazeći od zajedničkih posebnih interesa pravno uređen čitav niz područja od interesa za obje strane. Važnost i potreba međunarodne suradnje u suzbijanju organiziranog i teškog kriminala, u interesu je naše države i Republike Moldove i u području suradnje na ovome. Cilj međusobne suradnje je pružanje međusobne pomoći, te povećanje djelotvornosti i usklađivanje djelovanja u borbi protiv organiziranog i teškog kriminala, zbog čega postoji i potreba da se djelovanje na ovom području urede ugovori. Polazeći od zajedničke želje za što efikasnijom suradnjom između Republike Hrvatske i Moldove u području borbe protiv organiziranog kriminala, kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela. Ako imamo i znamo činjenicu da je u Republici Moldovi unutarnji pravni postupak za stupanja na snagu ovog sporazuma već završen, mišljenja sam da postoji interes Republike Hrvatske za što skorije okončanje svih postupaka za stupanja na snagu ovog sporazuma, a time i stvaranje zakonskih uvjeta za učinkovitu provedbu svih oblika suradnje predviđenih ovim sporazumom. Ovaj sporazum je rezultat spoznaje dviju država o porastu međunarodnog organiziranog kriminala porastom zlouporabe opojnih droga, kao i povećanje nezakonite trgovine istima na međunarodnoj razini. Uvjerene u stvarnu važnost međunarodne suradnje u borbi protiv svih oblika organiziranog kriminala, prihvaćanjem ovog sporazuma dvije će države u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svojih država, međusobno surađivati u sprečavanju, otkrivanju i ispravi kaznenih djela povezanih s inozemstvom. Sporazum također predviđa da svaka država može djelomice ili u cijelosti odbiti zahtjev za pomoć ili suradnju, ukoliko smatra da ispunjenje istog može ugroziti sigurnost države ili ako bi njegovo ispunjenje bilo u suprotnosti sa nacionalnim zakonodavstvom. Sve u svemu držim da i jedna i druga država imaju interes i potrebu međusobne suradnje u suzbijanju organiziranog i teškog kriminala, zato ću podržati ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospođe i gospodo zastupnici. Sporazum između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Republike Moldove o suradnji o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine opojnim drogama i psihotropnim tvarima, terorizma i drugih vrsta teških kaznenih djela rezultat je zajedničke želje za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje na tom području. S obzirom na velik značaj i potrebu međusobne suradnje u suzbijanju organiziranog i teškog kriminala u interesu je Republike Hrvatske produbljivanje suradnje sa Republikom Moldovom te pružanje međusobne pomoći pospješivanje djelotvornosti i usklađivanje djelovanja u borbi protiv ovakvog vrsta kriminaliteta. Države će u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima svojih država surađivati u sprečavanju, otkrivanju i istrazi kaznenih djela povezanih sa inozemstvom. Suradnja će se provoditi osobito u vezi s kaznenim djelima međunarodnog organiziranog kriminala, nezakonito uzgajanje i proizvodnje, nabave, držanje, raspačavanje, uvoza ili prijevoza opojnih droga i psihotropnih tvari i njihovih rekursora, otrova nezakonite trgovine istima, kao i sve vrste pružanja pomoći u tome. Nezakonite financijske djelatnosti, gospodarskog kriminala, ozakonjivanja dobiti stečene kaznenim djelovanjima kaznenih djela protiv života, zdravlja, slobode, trgovina ljudima i nezakonito trgovanje ljudskim organima i tkivom, te svodništva, nezakonitim migracijama i nezakonitim boravka osoba i s time povezanih kriminalnih djelatnosti, kaznenih djela počinjenih nad predmetima od kulturno povijesne vrijednosti, krađe automobila, kaznenih djela protiv okoliša, kaznenih djela protiv intelektualnog vlasništva, kompjuterskog kriminala i korupcije. Svi smo svjedoci da je Republika Hrvatska tranzitno područje za specifične oblike kriminala, a naročito bih pri tome istakao trgovanje ljudima i nezakonitog trgovanja ljudskim organima i tkivom, te svodništva kao i nezakonite proizvodnje nabavljanja, držanja, uvoza, izvoza, prijevoza i nezakonite trgovine oružjem, radioaktivnim nuklearnim materijalima, robama i tehnologijama od strateškog značaja, te vojnom tehnologijom. Obzirom da od većine navedenog ima svoje krojene upravo na području zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza, važno je potvrditi ovaj međunarodni ugovor kako bi se u što većoj mjeri spriječilo širenje kriminala i što uspješnije presjekli njegovi tranzicijski putovi. Zbog toga ću prihvatiti donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala. Gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. Izvolite. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kada govorimo zapravo o Sporazumu između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Moldove, kako što smo već čuli to je zapravo rezultat zajedničke želje za promicanjem i produbljivanjem međusobne suradnje na području borbe protiv organiziranog kriminala, nezakonite trgovine drogama i borbe protiv terorizma kao i drugih vrsta teških kaznenih djela. On svakako doprinosi nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa ovih dviju država. Cilj međusobne suradnje i proširenje međusobne pomoći poboljšanju djelotvornosti u borbi protiv organiziranog i teškog kriminala, pa postoji potreba da se ovo područje uredi dvostranim ugovorom. U Republici Moldovi je već okončan unutarnji pravni postupak za stupanje na snagu ovoga sporazuma. Vlada Hrvatske i Moldove svjesne su porasta međunarodnog organiziranog kriminala jednako kao što su zabrinute porastom zloporabe opojnih droga, odlučile su udružiti svoje napore u borbi protiv terorizma i mjerama za za njegovu stvarnu važnost međunarodne suradnje u borbi protiv opasnih oblika kriminala, o čemu zapravo sporazum i govori. Treba naravno i reći da će stranke sukladno nacionalnom zakonodavstvu surađivati i ta suradnja će se naročito odvijati u svezi djela međunarodnog kriminala, nezakonitog uzgajanja, držanja, raspačavanja, uvoza, izvoza i prijevoza opojnih droga, otrova, nezakonite trgovine, terorizma i ekstremizma, rasne nesnošljivosti i ksenofobije, nezakonite proizvodnje, držanja i trgovanja oružjem, streljivom, radioaktivnim nuklearnim materijalima, krivotvorenjem novca, poštanskih maraka i vrijednosnica, službenih isprava itd. Treba svakako istaknuti sprečavanja ozakonjivanja dobiti stečene kaznenim djelima, gospodarskog kriminala, kaznenih djela protiv života, zdravlja, slobode, ljudskog dostojanstva, imovine, trgovanja ljudima i nezakonitog trgovanja ljudskim organima i tkivom, svodništva, kaznenih djela počinjenim nad predmetima od kulturne i povijesne vrijednosti, krađe automobila, kaznenih djela protiv okoliša, intelektualnog vlasništva, kompjuterskog kriminala, korupcije itd. Ugovorne stranke će surađivati na način da će razmjenjivati informacije o osobama, o planiranim terorističkim akcijama, potragom za osumnjičenim osobama, za nestalim osobama, suradnjom u provedbi mjera temeljem programa za zaštitu svjedoka, u potrazi za ukradenim stvarima uključujući svakako i grupe i slučajeva za osobe kojih je istraga u tijeku. Evo, to su sve razlozi koji da ne ponavljam već što smo ranije čuli kroz pojedinačne rasprave kolega zastupnika. Svakako ću podržati ovaj prijedlog sporazuma,

kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče. Osim podrške potvrđivanju sporazuma i oko Republike Moldove ja bih samo jednu stvar želio u ovoj raspravi na neki način u najboljoj namjeri da se zaista i realiziraju stvari koje su propisane, radi kojih uvijek i podržavamo ovakve sporazume a to je pitanje časnika za vezu. Naime, u situaciji kad Hrvatski sabor a jednako tako i parlament u Moldovi usvoji ovakav sporazum on nakon toga treba oživiti odnosno doći u realizaciju. Moje iskustvo govori upravo da je najbitnija situacija kontaktne točke i to u liku časnika za vezu, da se puno više može odraditi s ovakvim sporazumima u situaciji ukoliko postoje osobe i to ne može biti trošak. To je ulaganje u zaštitu od organiziranog kriminala a posebno u ovoj situaciji kako su rute potpuno se promijenile. Niti je više balkanska ruta onakva kakva je bila, niti je više ukrajinska na taj način organizirana. Prema tome, sve te promjene mislim da je najbitnije rješavati na mjestu i da to je vrlo važno da Ministarstvo unutarnjih poslova ima časnike za vezu kao što nama može njihov pomoći ovdje je izuzetno bitno. I ponavljam, to nije trošak, to je ulaganje u borbu protiv organiziranog kriminala. Zahvaljujem. Hvala. Zaključujem raspravu.